Pozdrav vsem prisotnim, pa še širši javnosti, ki gleda to burlesko! Zdaj, kolega Kosi malo, zdajle ste me malo prekinili, ker sem res imel super navezavo na kolegico Gazinkovsko. Tamle je poslanec Hoivik je rekel, da je SDS je nevladna organizacija. Evo, to je tudi nekaj novega, ko smo zdaj izvedeli. Zadnjič smo izvedeli na tej migrantski seji smo izvedeli, da smo, da je Svoboda neka komunistična, da je ustanovila komunistična partija Kitajske preko portala Necenzurirano. Zdaj vemo, da je SDS nevladna organizacija. Glede tistega procenta, ko ga toliko, bi ga radi dobili, morate pa vedeti, da vem, ali se spomnim, ne, ko sem prvi razred, da neka preiskovalna komisija poteka sum nezakonitega financiranja strank in vem, da je bilo nekaj izsledkov. Zdaj jo vodi Tamara Vonta, je nekaj izsledkov že bilo, pa nisem ziher, da je ta procent še rabite. Ne vem. Tako da dajmo to za začetek. Gre spet za eno temo, ki je v bistvu nadaljevanje te zgodbe o migracijah. Spet tista tema, tema strašenja za vse tiste, ki niso za SDS pač in ki si drznejo kritizirati, ko oni mislijo, da so sovražniki. Te zadeve je treba uničiti in tudi ta strah, zdaj sem videl, da je že poslanec Hoivik ima tudi ta strah, je omenil, da ga je tudi strah, da tudi ne ve, kako začeti. Pa sami so predlagali spremembo zakona in ga je že strah sam začeti. Tudi ga nismo prebrali, tudi poslal je Zvonko ta v prvi razred. Zadnjič je to bil tamle poslanec Grims za tretji razred, ki je poslal kolega (Nadaljevanje) Zvonka v prvi razred, ker je rekel, da nam je razložil kot vsem kot da smo v prvem razredu. Verjetno je v prvem razredu, ja, takole razlaga in tudi tako ljudje zastopajo ta prvi razred, vedno je ista zgodba. Zdaj, ni levih in ni desnih nevladnih organizacij, da se bomo razumeli, pa danes imam dosti časa, in dajte že razumeti, ni levih in ni desnih organizacij, in tudi povedal sem, da ni ne levih ne desnih interesnih skupin in različnih barv. Samo ene barve je ta skupina, in to je interesna barva. Tako je isto pri nevladnih organizacijah. Ukiniti sklad, jasno, za razvoj nevladnih organizacij ni v redu. Sigurno ni v redu, ker brez nevladnih organizacij tudi ni demokracije, pa lahko gledamo kakor čakamo, enkrat nam je po godu, enkrat ni, itn. In zdaj, tudi Zvonko je že v naprej povedal kakšna bo razprava poslancev, da na koncu bo govoril tudi naš vodja poslanske, bomo videli, če mu bo čas ostal, lahko, da ga bom jaz pokuril, da ga bom presenetil, da ne bo vedno isto. In če gremo tako naprej spet nadaljevati to sejo. Jasno, gre za poskus utišanja do vseh teh kritičnih glasov do SDS, to so pa nevladne organizacije. Strah, ki se ga poslužuje pri nevladnih, isto pri migracijah, netenje, permanentno netenje tega konflikta. Tukaj zraven mešamo vse, od tujcev, kulturnikov, nevladnikov, vsi so, praktično je to praksa že v Evropi pa v svetu, to so tarče skrajnih desnih gibanj po celem svetu, pa Slovenija je tudi en del teh, to dokazuje vsak dan . Isto, tako ko sta si tudi poslanec Janša in Logar, sta si v zadnjih mesecih nadela maske spravljivosti, lažnega sodelovanja, hkrati pa podpirate takšne seje, kot je tale današnja, ali pa tista o migrantih, katerih edini namen te seje je čuvanje proti šibkim, pa netenje tega sovraštva, nezaupanja med Slovenci, pa te delitve in mi se prav to borimo in to delajo tudi nevladne organizacije. Nevladne organizacije so tukaj, da pomagajo. In če lahko povem, imajo pomembno vlogo v družbi, so že naši tudi povedali, ker opravljajo tisti del, ki ga država ali pa državne ustanove ne zmorejo, ali pa tudi nočejo. če bi te prostovoljne ure, ki jih naredijo ti prostovoljci v teh organizacijah, to je ta neplačano delo, če bi ga mogli oceniti, bi prišli na več 100 milijonov. Toliko, da vest, o kom se pogovarjamo. Ja, to je pridnost teh, ampak mi tega ne vidimo. Saj pravim, tam izpostavimo eno organizacijo, kjer je morebiti prišlo, ne vem, ali do kakšne napake ali karkoli in potem bi to izkoristili za splošno razpravo. Tako isto kakor se je lotil tudi poslanec Zvonko, jaz stokrat omenil bivšo ministrico Ajanović Hovnik. Ja, vsak ta drug stavek, ko govorimo toliko o strokovnosti, je bila omenjena, in tisti čudežni razpis 10, 15 milijonov. Zraven, jasno in pravi, da mi to izkoriščamo za, ne vem, za nabiranje nekih političnih točk, jaz ne verjamem, zraven pa zakaj to govorimo o eni zadevi, ker to je bistvo tega, da se lahko spravite na nevladnike, je ta zgodba Ajanović Hovnik, ne govorite pa o teh 5,6 milijarde evrov, ki so se brez ustreznih zakonskih podlag porabile pri teh protikoronskih ukrepih, na desetine, stotine milijonov je šlo, se je uporabilo za maske, sami vemo, kako so izginjali tisti šleparji, to velja tudi za NSi, itn., in nepotrebno ali pa neustrezna zaščitna oprema, ki je bila, ventilatorji, denar se je skupinam, organizacijam podeljeval, isto tukaj moram izpostaviti tudi,

razen tisto, kar sem prej omenil, razdor in vse ostalo, kar gre tu zraven? Bi pa še nekaj, da ne bom pozabil tamle kolega Reberška, prej je bil tudi predsednik stranke SDS prisoten in jaz imam občutek, da z vsakim nastopom ima on v bistvu avdicijo, on ima avdicijo za SDS, tako da NSi, bodite previden, ker mislim, da boste nekoga izgubili. Ker glede na to, kaj je, je večji SDS kot pa poslanci, ki so tu. Tako da mislim, da dela avdicijo in sem 100 %, ker prav je tudi, da bi osebno, če bi lahko, bi vse razpise za nevladne organizacije razveljavil.

500 milijonov, ko je namenjenih. Tu so tudi organizacije za osebno asistenco in te organizacije so dobile 148 milijonov letos, Zakon za izvajanje Zakona o osebni asistenci, potem so organizacije, ki pomagajo invalidom: to so cerebralna paraliza, paraplegiki, distrofiki, slepi, slabovidni, multipla skleroza - tako, da boste vedeli, o kom se pogovarjamo - Rdeči križ, Karitas, izobraževalne ustanove, med drugim tudi ustanove, ki jih poznate Zavod svetega Stanislava, svetega Frančiška, Zavod Antona Marina Slomška, Valdorfska šola, univerza v Novem mestu, itn. pa športne organizacije. Tako da, tega je veliko. In to trditev, ko pravi SDS, da nevladne organizacije nimajo nobene dodane vrednosti, jasno že iz tega, kar ste zdaj slišali, ne drži. Tako da, tole jemanje sredstev nevladnim organizacijam je v bistvu jemanje prepotrebne podpore ljudem, ki jo najbolj potrebujejo. Če bo treba bom še, potem kaj povedal. Saj pravim, gre za eno sejo, ki je pač, mi jo razumemo za kaj gre, jaz upam, da jo tudi vsi tisti, ki gledajo to, razumejo. Da so to seje pač, ki potekajo konstantno migracije, nevladne organizacije, tiste stvari, ki najlažje delajo ta razdor med enimi in drugimi.

To je dvorana za razpravo in temu je tudi namenjena. Obravnavamo resen zakon, ki je bil vložen po vsaki predpisani proceduri, ki za ta Državni zbor velja, zato ne dovolim, da v tem Državnem zboru gre tudi na vaše kolege poslance govorite, da je to burleska. To je prvič in zadnjič, da sem iz vaših ust slišal, zato vam izrekam opomin. Drugič, če imamo zakon, ki ima dva do tri člene, bi človek pričakoval od poslancev, da to preberejo in nikjer ne piše, da gre za ukinjanje sklada. Kot predsednik sem dolžan, da opozorim na zavajanje poslancev, če gre za tako veliko in eklatantno laž pri obravnavi zakona, ki se obravnava v skladu s postopkom, ki za ta Državni zbor velja. Vsebinska razprava je dovoljena, ni pa dovoljeno zavajanje. Zdaj pa gremo na replike. Kolega Černač, izvolite. jaz sem namenoma razložil za osnovnošolski nivo, ker res nisem pričakoval, da v tem visokem zboru to ne bo razumljeno. Otroci v osnovni šoli razumejo, da če lahko ljudje namenijo en odstotek dohodnine komur želijo in če potem od teh odstotkov nekaj teh odstotkov ostane kar nekaj ljudi je takih ki tega ne namenijo, da sta samo dve možni pravični poti: ali da tisti ostanek se razdeli vsem tistim katerim ljudje namenijo ta odstotek ali pa da se ga nameni za neke dobre namene

8 potičk naredijo in otroci teh 8 potičk namenijo svojim prijateljem v vrtcu, za 2 pa se ne morejo odločiti komu bi jih dali in imajo grozne težave, kaj narediti in vzgojiteljica pove: "Glejte, otroci, če se ne morete odločiti komu boste dali ti dve potički, potem ju bom jaz vzela in ju bom dala mojim otrokom ali pa otrokom mojih prijateljev." Kaj mislite kakšna je reakcija teh otrok v vrtcu? Razočarani so, jezni, nezadovoljni. Zaradi tega je edina pametna odločitev in to otroci bi naredili, da rečejo: "Ne, ne, vzgojiteljica, tudi ti dve potički bomo mi razdelili našim prijateljem, ne tistim, ki niso naši prijatelji in jim tega ne zaupamo. Ker ne delajo dobro in ne delajo v korist vseh." Upam, da poslanec Teodor, ki ga zdaj več ni v dvorani, je to razlago, ki je malo bolj preprosto upam, da ja ali pa tudi ne, mogoče se motim, za nivo vrtca razumel. Hvala. (PS Svoboda):** Hvala. Jaz imam pa postopkovni predlog in sicer, ne da opozorite gospoda Černača, naj se obnaša, ampak da

hvala. Zdaj gospod Teodor Uranič je sicer, ker je bil prej v letu 2000 omenil ene traktorje pa ne vem kaj še vse, je bil vodja prodaje v GEN-I Sonce 7 let, glede na to, da je GEN energija dobila rekordne dobičke, izgleda to tudi odraz tega, da je gospod Uranič kot vodja prodaje prišel v parlament, ker je bil zgleda zelo slab vodja prodaje. Kar se pa tiče same vsebine, se mi pa zdi, da je kolega Zvonko Černač res zdaj razložil še po vrtčevsko. Tako, da vsaj za poslance svobode mislim, da ne bo težko pritisniti plus, minus ali pa x. Upam, da ne bo spet kozmičnega dežja. Hvala. Hvala. Tudi to ni bila ravno replika, ne vem, če smo bili razumljeni, tako da prosim za naprej, da repliko uporabljate, tako kot je v Poslovniku. Naslednji dobi besedo gospod Jožef Horvat, **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik, predstavnik Vlade, drage kolegice in kolegi! Na mizi imamo novelo Zakona o nevladnih organizacijah. Bistvo te rešitve pravzaprav je kako dobiti 3 do 5 milijonov več denarja za popoplavno obnovo, to je bistvo, gre za začasno rešitev 5 let. In tu ne vidim prav nobenega napada na nevladne organizacije, čeprav bi si zadeva o samih nevladnih organizacijah zaslužila eno temeljito razpravo v tem Državnem zboru. Mi si v Novi Sloveniji prizadevamo, nekaj malega smo v preteklosti na to temo realizirali, še pa si je treba prizadevati in imeti eno res konstruktivno, ne žaljivo razpravo o spremembi modela financiranja nevladnih organizacij, morda tudi medijev. Ampak pustimo zdaj medije pri miru. Odločujočo vlogo po naši oceni pri financiranju nevladnih organizacij morajo dobiti davkoplačevalci. Želimo zmanjšati obseg sredstev, ki se dodeljuje preko javnih razpisov. Kdo pa objavlja javne razpise? Ja, Vlada. To pomeni, da Vlada na nek način in zelo konkretno z desetinami milijonov razdeljuje naš denar, denar davkoplačevalcev, nevladnim organizacijam. Ali so potem to res nevladne organizacije? Ne, to so vladne ali bolj točno provladne organizacije, da se razumemo.

je bilo v Sloveniji 27 tisoč 399 nevladnih organizacij. 27 tisoč 399 nevladnih organizacij. Zdaj pa nadaljujem z gasilci. Znotraj tega je okrog 340 gasilskih društev, to so podatki iz Gasilske zveze Slovenije, okrog, ker je vključenih okrog dobrih 160 tisoč gasilcev. To je manj kot 5 %, manj kot 5 in kot rečeno, mi smo, ja, res v času Covida, želeli ravno ta naš model bolj pravičnega financiranja nevladnih organizacij implementirati, delno nam je uspelo. Tukaj nam je, priznam, veliko pomagal, ja, moj rojak mag. Ivan Simič, ki ga vsi zelo dobro poznate. Vlada je namreč 20. decembra 2020, se pravi, kmalu bo tri leta, jutri bo tri leta, v Državni zbor Republike Slovenije posredovala predlog, ki smo mu rekli PKP 7, s katerim namenja, je namenjala veliko, veliko pomoči raznim pravnim in fizičnim osebam, gre za več kot 550 milijonov evrov pomoči. Nekateri se danes, me srce boli, naslajate nad tem, kako smo mi v času covida razmetavali milijarde. A mislite, da smo poslanci ali ministri delili denar tistim, ki so bili v prvih bojnih linijah, kot se reče, ker so varovali ljudi pred smrtjo? To nam očitate no, prav, saj kdor si ga bodi, pa nas tudi ne more užaliti. Med spremembami je tudi zvišanje dela dohodnine v tem PKP 7,

na 1 % oziroma v denarju iz cirka 10 milijonov evrov na cirka 20 milijonov evrov. Gre torej za dvakratno povišanje, povišanje Namen zvišanja tega odstotka je bil v tem, da bi se več denarja namenilo za šport, kulturo, gasilce in vse druge nevladne organizacije, ki ta denar res potrebujejo. Če nekomu nekaj plačate, če nekomu daste nek denar, vam za to nekaj tudi mora narediti, ali se jaz motim? Nimam nič proti nobenemu od organizacij znotraj teh 27 tisoč 400, nimam nič proti, sam pri sebi, lahko me kritizirate, pa se sprašujem ali res potrebujemo neko nevladno organizacijo za raziskavo spolov, ko pa je homo sapiens se razvil že pred približno 200 tisoč leti in se natančno ve, da imamo dva spola, in to je moški in ženski. Zdaj, nekateri hočejo za 300 tisoč evrov raziskovati spole. Oprostite, jaz tega ne razumem, ampak tu naredim piko. teh nevladnih organizacij, ki denar potrebujejo, naj bi bilo takrat po uradni evidenci še več kot danes, 27 Možnost, da lahko dohodninski davčni zavezanci, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije, del svoje dohodnine, katero so plačevali v proračun Republike Slovenije, namenijo za financiranje splošno koristnih namenov, je bila uvedena konec leta 2006, - 2006 - bil sem zraven in se tega zelo dobro spomnim. Njen predlagatelj je bil dr. Andrej Bajuk, ki je bil takratni minister za finance, prej omenjeni mag. Ivan Simič pa je bil generalni direktor takratnega Dursa in smo to speljali; Vlada, koalicija, Durs in tako naprej. Ko je dr. Andrej Bajuk predlagal to novost, mu je ta isti mag. Ivan Simič odgovoril, da je to super ideja in

zdaj imamo iz tega sklad za nevladne organizacije, ki ga deli Vlada. včeraj smo spraševali ministre za rekonstrukcijo neke državne ceste Radenci-Grabonoš, recimo, kjer je ugasnilo že 11 življenj. Ministrica je rekla, da se moram zavedati, da smo imeli v Sloveniji poplavo. Seveda se zavedam, najprej je treba zagotoviti topel dom tistim, ki so domove izgubili. temu smo tudi pomagali pri podpori interventnemu zakonu konec avgusta in tako naprej. in verjamem, da smo iz naslova solidarnosti vsi, tudi mi, poslanke in poslanci, to solidarnost v resnici pokazali s tem, da smo odprli ne samo svoja srca, ampak tudi denarnice. Verjamem pri operativni vladi, kot si jo želim, ponavljam, je popoplavna obnova za zraven. Ali bo zdaj razvoj Slovenije stal ali bodo zdaj črtani, imam občutek, še posebej v vzhodni Sloveniji bodo črtani razvojni projekti, infrastrukturni in tako naprej, da ne govorimo o domovih za starejše, to se je pa kar zbrisalo, se je kar zbrisalo, zato naši ljudje, res se opravičujem, to ni tema, naši ljudje hodijo, je zelo težko naši iz Pomurja hodijo svoja zadnja leta in preživljati in umirati v tujino na Hrvaško. Tako, da jaz bom sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo podprl in si želim, da se v razpravi in rešitvah res vsi skupaj nekoliko bolj fokusiramo za kaj tukaj pravzaprav gre. Preveč je teh žalitev, kaj je on rekel, kaj je tisti rekel, zakaj se on ni smejal, se je smejal in tako dalje, glejte to ni pomembno, tukaj smo zato, da najdemo dobre rešitve za naše ljudi, od ljudi smo izbrani in smo postavljeni za ljudi. če tukaj, ker je tudi Vlada sama, recimo minister za finance sam spodbuja k donacijam in tako naprej k temu, da po domače rečeno vsi skupaj vložimo napor, da napraskamo čim več denarja za popoplavno obnovo, Tukaj je nekih relativno skromnih 3 do 5 milijonov evrov, a jaz mislim, da nobena, kolegice in kolegi, nobena nevladna organizacija zaradi sprejema te novele zakona ne bo propadla. Še enkrat pa, nekoč bomo morali vzpostaviti neki kontrolni mehanizem kaj je kdo naredil za davkoplačevalski denar, kar se gasilcev tiče, najbrž ni treba spraševati. Se strinjamo. Za kakšno nevladno organizacijo, ne bom jih našteval, pa jaz imam tudi res dvome, kakšno družbeno koristno delo so naredili oziroma opravljajo. In še to, kar je pa deviantno, imenujemo jih ali pa imenujejo se nevladne organizacije, na drugi strani se hvalijo, da so neki politični opciji pomagali na oblast in potem je logično, da izstavljajo račun in to so nevladne organizacije deviantno. Hvala lepa.

strukturo nagovora ampak glede na razpravo in glede na vse to, kar pač v koaliciji zdaj prodajate tukaj bom šla malo drugače. Ja, tema je široka, je pomembna, je aktualna in tema o kateri danes govorimo je dobra za ljudi, dobra za ljudi in naš predlog je dober za ljudi. No

kolegi iz koalicije s svojimi besedami, ko iz petnih žil vlečete argumente in branite neko dosedanje reševanje in torej financiranje nevladnih organizacij, ste v bistvu dokazali, da sicer mešate jabolka in hruške, in to zmes poimenujete pomarančni sok in to prodajate ljudstvu, svojim državljanom, našim državljanom prodajate manipulacijo. Manipulacijo. In če bi dobro prebrali ta zakon, kot je bilo že danes tolikokrat povedano, pa še enkrat bom, ampak še prej, pa morda vendarle razumevanje prebranega v duhu torej, če se obrnemo na statistiko, raziskavo PISE, vsak četrti Slovenec razume samo preprosta besedila, 5,4 % Slovencev odraslih, lahko funkcionira in se odziva na torej najtežja besedila in torej zmore torej kritično vrednotiti in o tem tudi seveda se izražati. In seveda, jaz sicer verjamem in razumem, da je odzivanje na morebitna težja besedila v nemoči pomeni žalitev, laž, manipulacijo. Naj ponovim še enkrat, kaj ta, in to je za državljane. Zdaj bom pa obrnjena drugam, to je pa za državljane. Cilj spremembe tega zakona je torej zagotoviti dodatna sredstva za obnovo in razvoj po poplavah v letošnjem avgustu 2023. Torej, dodatna sredstva. Dodatna sredstva, in kdo se ne bi s tem strinjal. Potem je poglavitna rešitev tega zakona dodelitev dodatnih sredstev, torej tudi v skladu za obnovo Slovenije za obdobje od leta 2024 do 2028 ter sprememba financiranja Sklada za razvoj nevladnih organizacij in finančne posledice, da se sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošno koristnih namenov ali za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih lahko, se pač prenesejo v državni proračun z izjemo leta 2024 do 2028, ko gredo v sklad za obnovo. Če to ni dobro za ljudi, to ni dobro za ljudi. Jaz se nikakor ne morem strinjati, da so nekatere nevladne organizacije so res nevladne. Jaz se ne morem poistovetiti z nevladno organizacijo Glas ljudstva, ker ta nevladna organizacija ne dela v dobro za ljudi. Saj je tudi včeraj vaš predsednik povedal, da je Jaša Jenull deležnik na področju zdravstvene politike. Zakaj ne? Zato, ker ne delajo v dobro vseh ljudi, zato ker s tem kar zdaj počnejo na področju zdravstva, ta glas ljudstva, če se samo to omenim, pač ni dobro za ljudi. In ves čas omenjate obenem tudi gasilce. Jaz osebno namenjam svojemu domačemu gasilskemu društvu že leta in veliko jih je, in ta društva, ki delajo v dobro ljudi v svojem lokalnem okolju, ne samo, da jim pomagajo, tudi s svojim delovanjem dvigujejo in izboljšujejo kvaliteto življenja v svojem krogu, to je zelo pomembno, so prejemniki tega 1 %. In naj zaključim in pozivam vse državljane, odločite se, in ta, tako kot je rekel kolega Andrej, par klikov in svoj 1 % namenite društvom, tistim društvom, tistim nevladnim organizacijam, ki v vašem okolju delajo v dobro vseh nas, v ožjem ali širšem smislu. (Nadaljevanje) Je pomembno. To, kar ne pomeni dobro, je, tega se moramo rešiti, to moramo, tako se moramo odločiti in to bo edino prav, da bomo tudi do leta 2028 lahko napolnili ta sklad

Spoštovane in spoštovani, prijazen dober večer! Nekaterim bom pa rekel tudi: dobro jutro na popoldanskem festivalu shizofrenije, licemerja in pa še česa, govorimo, o čem že? O predlogu zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah. Od začetka seje do zdajle sedim v tej dvorani, jaz moram reči, da vam, spoštovane kolegice in kolegi slabo kaže. Večino popoldneva so bile vaše klopi prazne, v enem trenutku, ko ste zagovarjali zakon kot predstavniki največje nevladne organizacije, mimogrede je bilo to povedano pa naj tako še dolgo ostane, ste bili prisotni trije. Slabo sporočilo. Ker ste me citirali, to je zdaj postalo praksa. Nisem vedel, da sem tako pomemben kot vodja poslanske, da v zadnjih 14-ih dneh že v stališču največje opozicijske stranke citirate kaj, kdaj, kje in komu sem kaj povedal. Ja, na trditev, da smo slovenskim društvom sporočili, da smo mi vaša vlada, sem ponosen, ker v to verjamem in stvari tako vidim. Prej se je kolegica spraševala, kakšna je razlika med njeno stranko in med Svobodo. Jaz iz tega mesta sporočam, da nekaj več kot 10 glasov in to se bo potrdilo tudi danes zvečer. Za kaj pa v resnici gre? Ker pripravljamo vse za tisti vlak, ki stoji na drugem tiru in vozi vzvratno proti Budimpešti. Vlak, ki bi šel samo do Izraela, ne pa pogledal čez v Gazo, kako tam umirajo ženske in otroci. Vlak, ki bi šel v Ritensko do Budimpešte, ne bi šel pa do Ukrajine. In zato je treba narod razdeliti, spreti in seveda tudi jasno sporočiti to kar je bilo danes povedano že večkrat od mene, pa tega ne boste slišali, katera društva so naša, katera društva so prava, katera pa niso prava, 20-krat ste z imenom citirali določena društva, ki vam niso všeč, zato ker njihovi člani razmišljajo drugače. Kaj je za društva dobro in najbolje? Če v svoje vrste ne spustijo politike, nobene, ne vaše in ne moje? In nekaj nas je, ki se tega držimo. Nekaj je pa tistih, ki v društvih vidijo kot orodje, s katerim lahko pridejo do tako imenovane 4,0 republike. Se spomnite enega kmetijskega strokovnjaka, ministra Jožeta, je rekel, da odhaja v Kmetijsko-gospodarsko zbornico, za to, da jo prevzame? Se ga spomnite? Zdaj vodi en strateški svet. Mene so klicali kakšno leto nazaj, če bi prevzel predsedovanje Kegljaške zveze Slovenije, sem rekel, da me ne zanima, dokler opravljam kakršnokoli funkcijo. Kdo jo vodi danes? En poslanec, ki nastopa v komisiji naše poslanske kolegice in se ukvarja s tem, kako smo za nekaj milijonov evrov

potem je bilo treba ustanoviti še tretjo, za vrednote slovenske osamosvojitve, zato, da se delimo kateri so pravi veterani vojne za Slovenijo, kjer so iz Združenja Sever, kjer so pa tisti naši ta pravi politični, na katere lahko računamo. Jaz sem vesel in ponosen, da slovenska javnost ve kaj in kako je prav. Ni naša naloga v politiki, da ocenjujemo društva, kljub temu, da nekatere stranke načrtno kadrujejo, od sekretarja taborniške organizacije pa seveda do predsednika Vlade, načrtno, premišljeno, da ljudi razdelimo na vaše in naše. Jaz si želim, da bi bili predvsem Slovenke in Slovenci, da bi gledali, kaj je dobro za to državo, kaj je dobro za ta narod. V prvo nevladno organizacijo sem stopil že več kot pet desetletij nazaj, takrat, ko si najbolj terenski in pa najbolj aktivistično zagnani mladi poslanci še rodil niso. Ja, takrat smo udarniško delali razna športna igrišča, pobirali smeti, organizirali prireditve, zbirali denar in še kaj in to je namen društev. In bolj jih v politiki pustimo pri miru, same zase, bolje jim bo. Na tisto organizacijo, na katero sem najbolj ponosen, je Gasilska zveza Slovenije, če kje, potem se gasilska društva po celotni državi uspešno upirajo vstopu politike, mogoče drugače, kot neka društva druga. Recimo zdaj v teh dneh slišimo, ali bo eni stranki uspelo z nekim propadlim političnim kandidatom osvojiti vrh Lovske zveze Slovenije, to bo pa res fenomenalen političen uspeh in temu smo zelo blizu. Tako da o društvih, o nevladnih organizacijah je treba govoriti spoštljivo in pa z veliko začetnico, kajti v tej državi naredijo veliko, veliko dobrega. Kot župan sem v občini skrbel na nek način za finance stotih društev, 15 tisoč občank in občanov nas je bilo, vsem smo dali enako na razpisih vsem, posvetnim, partijskim, borčevskim, veterinarskim, cerkvenim, zato, ker so bili vsi samo in najprej naši in tako so tudi to svojo vlogo v družbi uspešno opravili. Danes je za društva še en poseben dan za tista s področja zaščite in reševanja. Držali smo besedo, ki smo jo dali po požaru na Krasu. Na letališču v Cerkljah je pristalo letalo Spartan, ki lahko opravlja najrazličnejše naloge, zagotovo pa tudi pomaga pri dejavnosti ali pa pri intervencijah, ki jih opravljajo društva. Tako je pač v življenju, ostanejo samo dejanja in ta dejanja naj čim bolj služijo ljudem. Kaj si mislimo do nevladnega sektorja, smo pokazali z gesto po poplavah. Enak delež milijonov so dobili v Rdečem križu in Karitasu, enako, ker skrbijo za iste ljudi. Tako je prav, enak odnos je bil te vlade do vseh gasilskih društev do olajšave z davkom pri nakupu gasilskih vozil in pri povrnitvi stroškov intervencij in pa tudi opreme.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Kolega, ki je zdajle imel toliko povedati o kadrovanju, bi samo opozoril, da ko je bila ministrica njihove vlade, Bobnarjeva, zaslišana, je na moje izrecno vprašanje, katera je tista stranka, ki hoče povsod kadrovati in si povsem politično podrediti policijo, ali je to Svoboda odgovorila z odločnim da, to je svoboda. Toliko, da najprej pometite pred svojim pragom in se pač pogovorite znotraj svoje vlade. Danes govorimo sicer o nevladnikih. Zdaj kaj sploh so nevladniki? Če bi šli na izvorno besedo, to ni tako, kot je bilo prej rečeno, da so to tisti, ki jih ne ustanovi Vlada. To je daleč od resnice. Izvorna beseda nevladnik je pomenila, da se ne financira iz javnih sredstev, da se ne financira iz vladnega denarja. Vladni denar sicer ne obstaja, obstaja samo denar davkoplačevalce. Pri nas se je pa zdaj v Evropi, zlasti v zadnjih desetletjih, to tako spremenilo in obrnilo popolnoma na glavo, da zdaj nevladniki vpijejo, da so premalo financirani iz vladnega denarja oz. iz denarja davkoplačevalcev, kar je seveda nekaj, kar zelo veliko pove, da so stvari zastavljene v popolnoma napačni smeri, ker smisel tega, da naje bi bile financirane iz vladnega denarja je v tem, da bi bile dejansko neodvisne. To je bil smisel nevladnih organizacij v tistem prvotnem pozitivnem pomenu besede. Danes je to seveda seveda povsem druga zgodba. Zdaj, glede financiranja, ki ga vi danes toliko zagovarjate, ki je sedaj veljavno in ga vi na vse kriplje hočete obdržati, gre za popoln absurd. Poglejte kaj je. Če se posameznik, vsakdo ima prosto voljo, odloči da bo nekaj dal neki dobrodelni organizaciji v okviru tistega procenta, ki ga ima pravico, je to njegova suverena pravica. Ravno tako pa se ima pravico odločiti, da tega denarja ne nameni iz takega ali drugačnega razloga ali ima slabe izkušnje ali se pač tako odloči. Ampak zdaj, kaj se zgodi, če se on odloči, da ne bo namenil denar nevladni organizaciji, stopi zdaj v veljavo ta ureditev, ki jo vi zagovarjate, in vlada zagrabi njegov 1 % in ga usmeri točno nevladnikom, seveda tistim, ki njej paše. To se pravi, ne samo, da ne spoštuje volje, ki jo je izrazil državljan, kajti tudi neodločitev je odločitev ali pa negativna odločitev je odločitev, če želite, to uči tudi politologija, ampak direktno gre proti njegovi volji, ker na koncu nameni denar točno tistim, ki jim ga sam ni namenil. Ta ureditev je teater absurda, to je čisto tisti socialističen refleks, avantgarda vam bo povedala kaj si vi želite, ker tega sami ne znate pravilno definirati. In zaradi tega je ta ureditev neustrezna. Ohranjena je samo zato, ker je bil sprejet enkrat, ko je bilo že predlagano, da se to ukine, nek amandma, ki je preprečil, da bi se ta procent namenjalo za ta namen. Zdaj pa poglejte kaj je procent. En procent je kar nekaj denarja in s tem bi lahko pokrili marsikaj, tudi tistega, kar ste zdaj predpisali kot dodatne davke v svojem mandatu, mi pa predlagamo, da se iz tega financirajo tisti, ki so bili prizadeti v zadnjih ujmah in na ta način bi lahko znižali obremenitev podjetništva in vseh državljank in državljanov za ta znesek, če bi ga namenili tja. Ampak vi to branite na vse načine. Zdaj, kaj se v resnici dogaja s tem denarjem. Zmeraj, ko pridemo do nevladnikov se potem skriva ali za gasilci ali za vse. Saj vsi vemo, da je, v čem je problem. To, nevladniki danes niso več nevladne organizacije. Pri tej Vladi, kakršno imamo, imamo direktno provladne nevladnike, če bi uporabili pravilen izraz, tega, ker je na osnovi teh nevladnikov in njihovih aktivnosti sploh ta Vlada nastala. Pa še kako jo uboga, smo lahko nekajkrat videli, ko so nevladniki postavili kakšno zahtevo, je Vlada temu slepo sledila ali pa so napisali zakon in naslednjo minuto je šel ta zakon z vladno podporo v sprejem. imamo dejansko vladavino nevladnikov, s tem, da ti nevladniki so seveda utemeljeni na neki ideologiji. Pred petimi leti, to je bilo leta 2017, konec leta, sem rekel, da bi morali ukiniti vse javno financiranje iz javnih sredstev na vseh nivojih, od občine do Evropske unije, če želite in seveda državno tudi iz financiranja javnih sredstev tistim, ki so utemeljeni na ideologiji, ali je to LGTB plus ali je to katerakoli druga od ideologij kulturnega marksizma, ampak tisti, ki (Nadaljevanje) ne bi smel biti financirani iz javnih sredstev, to je popoln absurd. Zdaj se prodaja kot ne politiko, tisto kar je bolj politično od politike same. To je v resnici zgodba sedanjih nevladnikov. In kako pol to v praksi funkcionira smo videli na zadnjih volitvah. Dejansko je šlo za bypass pri volitvah. Oni niso podvrženi nobeni kontroli, nobeni omejitvi. Lahko dobivajo sredstva iz tujine, in so tudi jih dobivali in potem to lepo plasirajo v volilno kampanjo, seveda se ve točno v smeri katere ideologije. To je direktno izigravanje ali pa, če želite, volilne zakonodaje, vsega tistega kar je sploh namen volilne zakonodaje, da bi bila transparentna. In po drugi strani se za tem skriva seveda še nekaj veliko hujšega. Temu se reče vladavina neizvoljenih. Danes je to v Evropi, sploh zaradi levičarske politike, ki je vseprisotna zlasti v pač institucijah Evropske unije, protežirana politika, da je treba čim več uporabljati nevladnike, nevladniki so pomemben in ne vem kaj. In kaj se v resnici dogaja? Jemlje se pristojnosti demokratično izvoljenim telesom in se jih prenaša postopno, ampak očitno na nevladnike. In pridemo do vladavine pač neizvoljenih, ker njih ni nihče izvolil, njih se samo financira. In oni seveda uveljavljajo pri tem določeno ideologijo, točno prepoznavno, ultra levičarsko. In primer tega, šolski primer je to, kako ste vi zdaj osvobodili Radiotelevizijo, postavili ste gor gospoda Forbicija, ki je bil 20 let financiran iz javnih sredstev, pač je bil tudi zdaj v zadnjem obdobju je bil celo vodja teh združenj

dobro jutro! Ja, to vsi vemo. Samo meni se sprenevedate in trdite, da je pač nevladniška zadeva apolitična. Je bolj politična od politike same, ker je prežeta z ideologijo, samo ideologija jo In to seveda hočete. Saj to ni samo slovenski proces. Ta proces je prisoten v celi Evropski uniji, ampak tukaj seveda govorimo o tem, kako se to financira.

njihovi predstavniki hodijo dol in aktivisti po Balkanu in spodbujajo ilegalne migrante, da vderejo v Slovenijo, pa jim dajo navodila kako izigravati zakonodajo. Mimogrede, napeljevanje h kaznivemu dejanju je tudi kaznivo dejanje. In vi to rečete, ja to je pa humanitarno, to je pa človekoljubno, zaradi tega mimogrede umirajo ljudje, kajti tisti, ki jih vabijo, ki jih spodbujajo so v resnici krivi za to, da prihaja do tragedij, ne pa tisti, ki pravijo, da bi morali pač spoštovati zaščito meja in da bi morali živeti varno. In na koncu smo pravzaprav soočeni z eno obliko državno sponzoriranega organiziranega kriminala, se pravi organiziranega tihotapstva ljudi in temu se reče v resnici nevladniki in pol se reče to je humanitarnost, ker se tudi tako fino lepo sliši, da za neko visoko donečo besedo v resnici skriješ vsebino, ki je vse prej kot lepa. In na koncu pridemo do tistega, kar je gospod Hercog, to je bil ta dolgoletni predsednik nemškega ustavnega sodišča, kasneje tudi predsednik Nemčije, izjavil prav v tej dvorani, ko je bil pred, zdaj že ne 25 let nazaj na obisku v Sloveniji, ko je rekel: Ko bi vedel kako se zarijejo kremplji najbolj ideološke politike v javno radiotelevizijo pod krinko civilne družbe, ne bi nikoli bil za to, da bi presodili, da je taka rešitev sploh ustavna. Kajti, bil je eden od tistih, ki je dal takrat zeleno luč za to, da so v Nemčiji imeli nekaj časa eno tako ureditev, kasneje so seveda od nje odstopili. Kajti, pride do tega, da se pod krinko civilne družbe pojavi vladavina neizvoljenih, ki je popolnoma ideologizirana. Bolj ideologizirana kot katerakoli politična stranka, bolj ekstremna v svoji ideologiji. In če želite to, si poglejte kaj se dogaja na javni radioteleviziji pod nevladniki. Ukinja se vse kar je slovenske tradicije. Ukinja se vse kar je prave slovenske kulture.

samo eno preprosto dejstvo. Poglejte, danes ste, to je očitno zdaj nov šlager pri svobodi, skoraj vsi, vključno z vodjo poslanske navajali v čem je razlika med SDS in Svobodo, to ste, čisto vsak je poudaril, to gremo lahko gledati nazaj, vsi ste poudarili, v čem naj bi bila po vaše razlika med SDS in Svobodo. Glejte, jaz rad pomagam, pa naj vam pomagam še pri Razlika je v tem, da mi Slovenijo gradimo in ohranjamo slovensko tradicijo, vi pa Slovenijo rušite in slovensko tradicijo uničujete. To pa je razlika med SDS in Svobodo.

to, kar ste prej govorili, da se vašega blazno dolgega in zapletenega zakona nismo prebrali, to je skoraj nemogoče, ker je res kratek in zelo jasno govori, kaj je želja najprej bi iz Sklada za razvoj NVO prenesel denar na drug sklad, mimogrede ste pred dvema dnevoma kako je to čisto preveč denarja za obnovo in kaj se mi gremo in zdaj bi vseeno vzeli za obnovo in potem bi pa čez nekaj let ta denar iz sklada šel v proračun. Jaz res ne vem kaj ne razumete vi, ne razumete kaj ste napisali ali kaj, ker namreč tako ste napisali. To pomeni, ukinili bi radi

kot ste slišali prej, zelo veliko organizacij sploh nima nobenega zaposlenega in če nimaš zaposlenega človeka, potem težko kandidiraš na takem razpisu, zato ker so kar precej komplicirani. Gospod Černač to dobro ve. Nekaj časa je sedel na tistem ministrstvu, ki pripravlja tudi smernice za za take razpise, tako da ve, da to kar ni mačji kašelj in da verjetno vsako lokalno društvo se ne more prijaviti, zato jih tudi ni. So pa absolutno tudi primer pri enem razpisu za digitalizacijo v letu 2021 mislim, da je kandidirala in bila uspešna tudi ena organizacija, gasilska organizacija, pa Karitas, pa eni jadralci pa košarkarska zveza, tako da vi očitno hočete ukiniti ukiniti tudi te organizacije ali pa jim vsaj strašno, strašno otežiti življenje. In zdaj mogoče, če še nekaj povem o tem zbiranju sredstev, ker ste danes tako dobro lobirali in to je pa res dobro, se mi zdi, da je edina stvar od današnje seje, ki je dobra, da ste vsaj vi velikokrat povedali, dajmo ljudje, dajmo ta 1 % nameniti tisti organizaciji, ki nam je všeč in to je res dobro, to dajte kar še ponavljati, do konca leta lahko, zato ker če se bo prijelo, bo to dobro, zato ker bodo organizacije dobile dodaten denar in bodo lahko pomagali, tako da hvala. To je plus od tega. Samo da vam povem zakaj vse organizacije ne zbirajo denarja. Zato, ker to je dodatno delo. S tem se moraš ukvarjati, če nimaš glasnikov, in mi bi res lahko bili, jaz vam lahko prinesem za vsak stol drugo organizacijo, ki ji garantiram, da dela dobro in še lahko povem kaj in potem vi vsakič, ko končate razpravo lahko rečete: "No dajmo ljudje, dajte donirati 1 %." To bi bilo na primer super, ampak s tem se organizacije, ki delajo na terenu nimajo časa ukvarjati, nekatere za to dajo zelo veliko sredstev in zato je teh donacij, ki pridejo nazaj, zelo veliko, ampak del denarja gre tudi za organizacijo vsega tega. Imamo, seveda, imamo Karitas, ki ima zaledje, hvala bogu in se opravičujem Karitasu, oni delajo zelo dobro, ampak imajo zaledje in zato lahko večim ljudem povejo, da je možnost donirati. So organizacije, kot so fundacije za razne bolezni, katerih namen je, da dobijo donacije in potem ta denar naprej razdelijo, za to dobijo donacije in so organizacije, ki preprosto delajo z ljudmi na terenu in nimajo teh kapacitet. Če so malo večje potem kakšnega lahko kdaj angažirajo za to delo sicer pa ne 18.45** (nadaljevanje) s tem, da pripravljajo, da se javljajo na razpise, ki jih država razpiše, ker ugotovi, da na nekem področju potrebuje organizacijo, ki bo nekaj izpeljala in potem so organizacije, ki se prijavijo na razpis, krepko delo, če kdo ve, ve Černač. Ampak, če vi mislite, da so tiste organizacije, ki jim dajo prebivalke in prebivalci, ki jim naklonijo to, ta odstotek dohodnine, a potem bomo, bomo nehali sofinancirati in dajati subvencije vsem podjetjem v Sloveniji, ki vendar nastopajo na prostem trgu, ki se s svojim, svojo prodajo izdelkov in storitev ne morejo preživeti ali kaj, ker to je čisto isto, ker, zakaj pa bi imeli pol mi podjetja, ki s svojo prodajo sploh ne morejo zagotoviti plač za svoje delavce, na primer, To vi govorite, samo, da vam nevladne organizacije ampak to ne vse nevladne organizacije, ste danes posebej gospod Kosi, ne vem zakaj so "glih" vas našli, da morate to umazano delo delati, ampak vi ste kar večkrat omenjali Janulla(?), pa Niko Kovač, pa niste jih videli na obnovi, ali ste mene videl, mogoče? Niste, jaz tudi vas nisem, ampak vam ne bom rekla, da niste bil tam. Upam, da ste šel kam, vsaj kakšnim sosedom pomagati, kajne, ker mi smo bili vsi, ampak se nismo slikali, zakaj bi se? A greš zato? Očitno vi to obvladate. Vi greste tja, se pofotkate in greste domov. Mi smo šli tja, smo delali in smo šli domov in ni fotk, žal mi je, in verjetno bi to naredil tudi Jaša Jenull, če kaj vem o tem. In potem še nekaj, mislim da 3 milijone in pol, gospod Černač, ki naj bi jih Vlada dala CNVOS-u, kajne, to je mreža nevladnih organizacij, ki skrbi za to, da so, da delujejo nevladne organizacije po celi Sloveniji lažje. Ta denar je, kolikor jaz vem, denar norveškega finančnega mehanizma, verjetno je tako. To samo zato, da bodo vsi vedeli, to ni denar, s katerim bi lahko Slovenija razpolagala, to je denar, ki ga dajo donatorice, Islandija, Norveška in Liechtenstein za poseben namen in tudi ta denar, ki gre nevladnim, je namenjen nevladnim. Tako, da dajte nehati zavajati, dajte nehati zavajati, ker je to res do skrajnosti sprevrženo in ne vem kaj, kaj bi bilo na tem dobrega. In mogoče še to, Pravni center za nevladne organizacije ste omenjali in kako oni ne delajo nič dobrega. Ta center je leta dolgo nudil brezplačno pravno pomoč ljudem. Mislim, je velika razlika, ali si ti, ne vem, vodja politične stranke, imaš vse zaledje, kako prideš do denarja, pač smo tudi že poslušali in si lahko privoščiš najboljšega odvetnika in potem si skorajda rešen vseh skrbi. Ampak večina Slovencev tega privilegija nima in takim ljudem, ki nimajo ne tega privilegija, ne sorodnikov, ne prijateljev, ne političnih znancev, očitno, ne nič podobnega, ampak so samo ljudje in imajo stisko. Takim ljudem na primer pomaga Pravni center za nevladne organizacije. Samo toliko, da boste vedeli, ker vi očitno tega ne veste in še marsikaj, kar ste se danes spraševali, kaj nekaj to je. Samo toliko, da vam povem. Če vi nekaj ne razumete, to res še ne pomeni, da tega ni ali pa, da tega mogoče ne razume kdo drug. Slovenija ni ta dvorana, Slovenija je vse sorte. Res smo, vse sorte, pisani smo, različni smo in zato, ker smo različni potrebujemo različne stvari. In če vi razumete izključno samo tiste nevladne organizacije, v katerih ste vi člani ali pa, ne vem, ste jih kdaj srečali, pa se vam zdi, da te vam ne bodo nič škodilo, potem mi je zelo žal za vas, zato ker to ni Slovenija in vi ne delate za Slovenijo, vi delate za stranko SDS in vi delate vse, da bi lahko čim prej, če se da, prišli spet na oblast in potem bomo vsi ujetniki vaše stranke, kot smo že bili. In a veste kaj, ni kriv ne Jaša Jenull, ne Nika Kovač, - hvala bogu, da imajo ljudje energijo, da lahko se sploh zoperstavijo nečemu, - Krivi ste vi, da niste več na oblasti. Pa saj ste vi zganjali tak cirkus, da smo zdaj mi vsi tu, ker sploh nismo mislili niti biti, zato ker smo gledali, kaj lahko naredi ena stranka,

Ne bo vam lahko, res ne, ker nevladnim organizacijam v Sloveniji ni lahko, so pa eden najbolj vitalnih delov naše družbe. Tako da, lahko bi mogoče tako kot je rekel kolega Darko, enkrat namenili eno pozitivno sejo temu, kar te organizacije naredijo. Saj tudi vi ste rekla, vi ste rekli, vi jih tudi poznate, saj lahko vsak govori o svojih, ampak mogoče bi se potem res videlo, kaj je Slovenija in kaj slovenski ljudje potrebujejo. Tega, da zganjate tak cirkus zaradi parih ljudi, ki vam gredo na živce, glejte, tega si Slovenci ne zaslužimo. Hvala.

Če tako pogledamo, saj je naša stranka SDS, ko je opozicija, tudi nevladna organizacija. Preferiral sem se na to, kaj mora nevladna organizacija početi, ko sem navajal, da opozarja vlado, ji s kritiko nasprotuje in predlaga boljše rešitve. Nisem pa dejal in dobro poznam šesto alinejo prvega odstavka 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki govori, da seveda politična stranka po zakonu ni nevladna organizacija. Samo tako, da se razjasnimo. Sem pa dejal in to pa drži, da smo pač v Slovenski demokratski stranki tista prava opozicija in ti nevladniki, ki jih vi tako dobrohotno financirate, pač niso, so pa takrat, za časa covida bili priročni za vas. Je pa tudi potrebno omeniti, da pa en odstotek dohodnine lahko tudi namenite političnim

torej mi ne izvajamo vik in krik, ampak ga izvajate vi. In ko govorimo o nevladnih organizacijah, ko smo sprejemali oba proračunska zakona, mi je vaš kolega Süč dejal, če bi bil za to, da se ukinejo sredstva Državnemu svetu kot največji nevladni organizaciji.

Torej, kolega Süč iz vaše vrste mi je rekel, da je Državni svet največja nevladna organizacija, če sem jaz za to, da se ta sredstva Državnemu svetu ukinejo, če je podprl ta amandma torej, ampak vi potem ukinete Državnemu svetu sredstva za 550 tisoč evrov in torej to je zakon, ki ga mi predlagamo. In v 2. členu, torej v 1. členu, ko spreminjamo 28. člen navajamo tri vire financiranja za razvoj nevladnih organizacij. V obstoječem členu sta zgolj dve, torej dodajamo še, dodajamo en vir, dodajamo evropska sredstva. Je pa res, da pa iz sklada, ki se pa nabere, torej kot je že bilo povedano, ker pač državljani in državljanke ne namenijo pač bodisi sindikatom iz dohodnine ta en odstotek ali pa politične stranke ali pa nevladnim organizacijam, torej ta fond gre, potem v Sklad za popoplavno obnovo in zdaj vi pravite, da to ni potrebno. Ampak zanimivo, vaš finančni minister javnost poziva k donacijam. Kaj pove finančni minister? Potrebno bo veliko več sredstev, kot jih bomo imeli na razpolago, na razpolago in Boštjančič je pozval vse, ki želijo in lahko dodatno prispevajo sredstva za obnovo prizadetih območij, da to storijo. Potrjena je bila škoda v višini 3 milijarde evrov, medtem ko bodo stroški obnove še višji, do zdaj pa se je po sedanji postavki proračuna zbralo 2,3 milijona evrov sredstev. Torej in kar tudi pove minister, verjamem, da se bodo na naš poziv odzvali tisti, ki so solidarni in dodal, da prihaja veliko klic s strani gospodarske družbe, itd. poziva k solidarnosti, prispeva k donacijam in zakaj ne? Sam sem predsednik gasilskega društva in glavno zdaj bo eno leto ko so imeli požar v domačem kraju torej sosednja hiša je pogorela napram gasilskemu domu

Mi pa zdaj govorimo o 3 % sredstev, ki se namenjajo torej za nevladne organizacije. Mi ne pozivamo k ukinjanju vseh sredstev nevladne organizacije in ta sredstva še zdaleč ne bodo prizadela gasilce, nikoli ne bodo prizadela gasilce, ker se gasilci iz tega ne financirajo. Na ta razpis se prijavijo, zdaj na zadnji razpis je bilo 35 organizacij, potem imamo tudi tam okrog 30, 40 nevladnih organizacij, imamo jih pa 27 tisoč v Sloveniji. In zdaj vi govorite, kako mi govorimo proti nevladnim organizacijam in govorite, kako smo navedli, da so sami sebi namen, itd. zdaj bom citiral, kaj smo navedli, po drugi strani pa Vlada dr. Roberta Goloba ni racionalizirala porabe za tiste nevladne organizacije, ki sprejemajo znatna sredstva za projekte, od katerih ni nobene dodane vrednosti. To so ti projekti, ki so bili omenjeni in tudi, kar smo tudi navedli v tem, da ta procent, ki se / nerazumljivo/ dohodnine, in da se ne nameni upravičencem in ostane za delitev takim projektom v katerih ni nobene dodane vrednosti, namenijo za obnovo po naravni ujmi in takrat so bili zavrnjeni. Torej, mi nikjer ne govorimo o tem, in dejansko od 27 tisoč organizacij, nevladnih, ki torej deluje v Republiki Sloveniji in je 6 tisoč in nekaj je torej javnega interesa, se na ta razpis prijavljajo zgolj okrog 30 in vi zdaj naredite vik in krik, kako bodo zdaj nevladne organizacije propadle, ker SDS torej ukinja financiranje nevladnih organizacij. Ampak očitno je sporno to, ker se od tega razpisa napajajo pa tiste organizacije, ki so vam v prid. Očitno je to, ker noben drugi ni zagnal vi in krik. Jaz sem prepričan, če bi danes bil predlog v tem Državnem zboru, da bomo ukinili neka sofinancerska sredstva za gasilce, da bi imeli danes tu gasilce pred vrati ali pa Rdeči križ ali pa Karitas, pa kateregakoli drugega. Torej, ni temu tako. Omenili ste gasilsko društvo. Da, eno gasilsko društvo je dobilo 136…, nekaj 130 tisoč evrov, gasilsko društvo, medtem pa Inštitut za preučevanje spolov dobi pa 300 tisoč evrov,

in tudi bil sem na Krasu dvakrat, dve noči nisem spal, ko sem bil na Krasu in riskiral tam svoje življenje, ker je bil požar pred mano, par metrov, 25 m visok pa brez vode. In dajte se da, ker sem gasilec in lahko vse moje člane ali pa tudi vse ostale znotraj Gasilske zveze povedo, kaj pomeni meni gasilstvo in koliko jaz naredim za gasilstvo, koliko ur porabim za to, od tega ne pričakujem plačila, nikoli, in gasilci nikoli ne bomo pričakovali plačila, bodite, da nikoli. Ampak največje plačilo je bilo to, ko smo se peljali domov iz Krasa ali pa tudi s Koroške, napisi »Hvala vam, gasilci«. Takrat vam je prišla solza po obrazu evra, tolarja oziroma evra, pa ni dolarja, karkoli, ki bi mi povrnil to kar riskiramo gasilci za to, da lahko pomagamo ljudem. Ni, ni ga. Je pa prav, da dobimo nek denar, torej za opremo, ki jo potrebujemo in tudi drugi so taki, tudi ko se pogovarjamo z ostalimi, torej tudi z Rdečega križa, ki delajo ali pa tudi s Karitasa, pa kakorkoli drugače, ljudi, ki so humani, ki delajo humanitarne dejavnosti, ki dajo svoj prosti čas, da največje plačilo je zadovoljstvo ljudi, ki so jim lahko pomagali in to ne delajo za denar. Prejšnji teden so prišli k meni predstavniki Rdečega križa s koledarjem, če lahko kaj doniram, in rade volje sem doniral. In ko sem se pogovarjal o njihovem delu so rekli, največje zadovoljstvo je, ko nekomu pomagamo, ko zbiramo, da je zadovoljstvo, da smo ljudem pomagali. Ne delajo to za plačilo, ne delajo za 300 tisoč evrov, itd., ker to je izkoriščanje teh nevladnih organizacij. Dajte mi reči, da je to je izkoriščanje, narediš spletno stran, se prijaviš na razpis, dobiš 300 tisoč evrov in to je to. In celo potem imaš podjetje, ki to potem, celotna organizacija potem svetuje pa dobi provizije. To je pa norčevanje iz nevladnih organizacij. To je pa norčevanje in degradira nevladnih organizacij, kot ste prej omenili. Tudi športno društvo je nastalo. Ja, tudi športna društva, pomembna so v vsakem kraju, da lahko se otroci udeležujejo športnih iger, razvijajo svoj potencial in tako dalje. Tudi to so pomembna, še posebej zdaj, ko imamo vso elektroniko in pač ostajajo pred televizijo in igricami, tako da so pomembna, ker pomagajo k razvoju otroka, družbenemu življenju, spodbujajo ljudi pač k nekemu timskemu delu, in tako dalje, so pomembna, ne mi pa govoriti, da so pa te organizacije, ki ste tu notri navajali, tako zelo, zelo pomembna, da pa so res dodana družba, dodana družba k temu, ampak prav ti imajo največ koristi. Nimajo tega koristi vsi ostali. In prepričan sem, da zdaj teh 34 društev od vseh 27 tisoč oziroma 6 tisočih, ne bomo zdaj zaradi tega uničili nevladno, nevladne organizacije v celotni državi,

razprave/ bi lahko ta denar namenili to tudi temu, mogoče vašemu projektu, to je pa obnova bolnišnice Franja, ki tudi pozivajo k temu, da dobite denar, tudi ta denar lahko namenite temu. Torej, zato res prosim vas, ne zavajate ljudi s takimi in dejansko dajte podpreti in tudi sedaj vse državljane in državljanke Republike Slovenije pozivam, da sedaj ob koncu leta ali pa kadarkoli, naj namenijo svoj odstotek dohodka kateremukoli / znak za konec

Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja, vendar žal ugotavljam, da je čas potekel pri predlagatelju, tako da besedo ima predstavnik Vlade, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, gospod Jure Trbič. Izvolite. spoštovani poslanke, poslanci! Predsedujoča, hvala za besedo. Glede na večerno uro in precej dolgo razpravo ne bom predolg ampak začel bi menda z najpomembnejšim, in sicer, kot predstavnik Vlade, se res toplo zahvaljujem vsem prostovoljkam ki pomagajo s svojo toplo dlanjo ali intelektom ali kakorkoli soljudem, naj si bo po poplavah ali tudi vmes, ker tudi življenje se dogaja naprej, naj si bo nevladnemu ali vladnemu ali kakšnem drugem sektorju. In dodajam še, da ne glede na danes slišano za to Vlado, za vlado dr. Roberta Goloba, ste vsi v istem košu. Namreč, pravno formalno, kajti enakost pred zakonom je del pomembne zadeve, del pravnega reda Republike Slovenije, ki je v tej Vladi okvir in ne ovira. Že dolgo znana je agenda, ja, dajmo biti jasni, ukinitve sklada za razvoj nevladnih organizacij, pa naj si bo razlog korona, poplave ali karkoli že. Dovolite mi besedo, dve o tem mehanizmu, ki dovoljuje oziroma daje pravico državljankam in državljanom, da pravzaprav participativno odločamo, kam bomo dali naš davkoplačevalski denar. Odstotek dohodnine, kot ga pozna Zakon o dohodnini, pa naj mi kolegice iz Ministrstva za finance oprostijo, ker ni moje področje, ampak pred leti sem tudi sam predaval o tej stvari, pa malo poznam. To ni samo za nevladnike, ampak je pravzaprav participativni proračun in to na nacionalni ravni, kar je zelo pomembna tema, ali ne bomo danes o njej. Ampak malo moje gorenjske krvi mi pravi, da, saj veste, pri denarju se vse neha. Torej, včasih je bilo, drži, 0,5 %, od 2021, prejšnja Vlada je to dvignila na 1 % dohodnine vsakega od nas davkoplačevalcev, lahko izbereš, kam daš, vendar, več alinej je, katerim tipom organizacij se da. In ja, politične stranke so ena izmed teh organizacij, zato pozive po dvigu lahko razumemo tudi dvojno. Drug tip organizacij so denimo verske skupnosti, pa sindikati, pa nenazadnje ja, nevladne organizacije. Ampak ne kar vsake, ker denimo ta številka, dobrih 27 tisoč, ki se uporablja. Niso, vse so tiste, ki imajo tako zvan status delovanja v javnem interesu in kar pa ostane. Kar je pa že bilo seveda jasno povedano, pa gre v, zdaj po zadnjih pet let v ta sklad, ki pa je namenjen za razvoj nevladništva in prostovoljstva. da mogoče res v prejšnji vladi so, ni dejansko, kar so tudi povedali na moji desni strani, ni da ne bi marali nevladnikov, očitno, kajti tako, kot so ne le dvignili sredstva za sklad, pravzaprav so jih za 100 % podvojili, ampak tudi statusi v javnem interesu so se precej širokogrudno podajali takim in drugačnim, ki si jih očitno niso zaslužili in jih nimajo več pod to vlado. O financiranju sklada ne mislim izgubljati preveč besed. Ampak mogoče eden več je teh razpisov, ki se jih je v zadnjih letih in kot neka dobra praksa uveljavila, ampak eno, ki se mi zdi kar pomembno je t. i. podporno okolje. To ni nič takega na primer v gospodarstvu, zelo dobro poznano še kot. Ampak ta mehanizem pa dejansko, ki se financira iz sklada pa služi čisto vsem nevladnim organizacijam, tudi vsem tistim, ki nimajo statusa, nimajo nobenega zaposlenega itn. seveda, ko vprašajo za pomoč in to lahko potrdim tudi osebno, ker sem pred leti tudi sam bil tako nevladnik kot nenazadnje bil zaposlen kot svetovalec na enem izmed regijskih stičišč, ampak pustimo zdaj preteklost, prihodnost je bolj važna. Kakšen bo razvoj tako nevladništva kot prostovoljstva v Sloveniji, posredno kakšen bo tudi razvoj sklada? Verjamem, da je kontinuiran napredek odgovornost vsake vlade, ne glede na to, iz katerih strank je pravzaprav sestavljena. Znano je, da zdaj tudi trenutno v procesu sta pripravi dveh strategij za oz. strateških dokumentov za razvoj tako nevladništva kot prostovoljstva in seveda v sklopu tega se bo gotovo namenil čas za razmislek tudi, kar se da najbolj učinkovitem upravljanju z javnimi financami tudi na tem področju. Seveda pa je predpogoj česarkoli predvsem do nekega demokratičnega in trajnostnega razvoja to, da se vedno pravzaprav tvorno sodeluje z vsemi deležniki po vseh načelih, tako demokracije kot ne nazadnje kakovostne priprave predpisov. Tako da mogoče na koncu verjamem, da je povsem jasno zakaj je vladno mnenje tako in Vlada tega ne more podpreti. Hvala lepa.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 Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja, kolega Andrej Kosi in predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijave.

države, to ni edini argument. Nevladne organizacije opravljajo zagovorniško vlogo, ki je očitno najbolj problematična. Storitve očitno toliko ne, ker so tudi izvajalci javnih storitev. Neprofitnost. Imamo tudi profitni del delovanja nevladnih organizacij ki se je pač davčno potem obremeni če na koncu leta ni vse namenjeno nazaj za delovanje organizacije. tako politika, sodstvo, tožilci, javni sektor, vse to je bilo na udaru v preteklosti politike, ki je vsa ta polja diskreditirala. In sedaj očitno še nevladni sektor, zato ker pač to niso popularne zadeve in s populizmom se da takim največ po navadi odvzeti. Nevladne organizacije so nastale že v 8., 9. stoletju. Združenje prijateljev 13., 14. stoletje na verskem področju, 1848 je bila svoboda združevanja kot ustavna pravica dorečena, potem v 19. stoletju zadružništvo. 74. leta zakon o društvih. Zdaj pa pridemo v 80. leta, takrat pa mirovna, ekološka gibanja in društva za varovanje človekovih pravic. Eno takih je bil Odbor za varstvo človekovih pravic, katerega 35 zelo eminentnih ljudi je bilo notri, nekateri so potem se preselili v politiko in nazaj v nevladni sektor. Ima pa ta odbor eno presečno osebo z glasom ljudstva. Vemo, da se je ta odbor boril za marsikaj, mogoče tudi za nekaj od teh stvari se več ne bi borili tisti ljudje, ki vidijo kam je vse skupaj potem bilo zapeljano, vemo o kom govorimo. Del tega odbora pa je bil Dušan Keber, ki je sedaj tudi Glas ljudstva v tistem času, je pa zagovarjal izpustitev četverice in podobno. Tako, da nevladne organizacije imajo zagovorniško vlogo in tudi lahko delujejo politično, ne pa strankarsko politično.

se pravi, da tisti davčni zavezanci, ki 1 % dohodnine niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov in se ta sredstva, ki so zdaj zbrana v malhi, ki se mu reče Sklad za razvoj nevladnih organizacij, torej preusmerijo Skladu za obnovo Slovenije. Z bolj preprostimi besedami, spoštovani kolegi iz koalicije, res ne da povedati osnovne intence tega zakona. Zdaj, še posebej zavržno po moji oceni je to, da ste namenoma in zlonamerno seveda mešali nevladne organizacije, ki dejansko pomagajo ljudem. Kolegi so omenjali Karitas, Rdeči križ, Zvezo prijateljev mladine in pa tiste seveda, ki so se pa zbrale v kolesariatu Glas ljudstva in vam dejansko pomagale priti do oblasti. Pri teh pa res ni neke dodane vrednosti. Jaz kot Mariborčan, že šesto leto mariborski poslanec nimam problema nameniti 1 % dohodnine Rdečemu križu ali pa Karitasu, ki jim tudi sicer doniram sredstva tako med letom. Bi pa rad obelodanil dva primera tudi iz tega seznama Glasa ljudstva. Ena je ta Pekarna magdalenske mreže Maribor, ki že 25 let obstaja, naj bi delovala na področju mladine, kulture in civilne družbe. Je pa to, kot radi rečemo v pogovornem, z neko predvsem ta alter scena, tudi jaz pač poznam kot Mariborčan to sceno, grem včasih mimo te Pekarne, vem, kdo se tam zbira, pa tudi s tem nič ni narobe. Vsi imamo neke različne te kulturne prevalence, če tako rečem. Kam pa gre davkoplačevalski denar, to pa potem je skrb nas, poslancev in je za to, za nas tudi relevantno vprašanje. Zdaj, v tej ta isti pekarni, v preteklosti je že recimo prihajalo do nasilja, do pretepov, policisti so tam že večkrat zasegli prepovedano drogo in tako dalje. Zdaj, če vi vidite v tem, spoštovani koalicijski poslanci, kakšno res veliko dodano vrednost za neke te obče človeške vrednote in pomoč soljudem, jaz jih žal ne vidim. In ta konkretno, Pekarna magdalenske mreže Maribor je do tega trenutka, pod vašo vlado prejela že 294 tisoč 737 evrov v poldrugem letu. Torej, vaše vladavine. Zakaj so ti tako bogato nagrajeni? Zdaj če se spomnimo med korona krizo, jaz kot Mariborčan se tega spomnim so ti akterji ki tam notri domujejo narisali na eno izmed občinskih stavb, še to ne še to so storili, da so občinsko stavbo tam nekim z nekim nezakonito fotomontažo bivšega predsednika Vlade gospoda Janše tam popacati in potem so morali gasilci na stroške spet davkoplačevalcev, ki ste jih vi povzročili to fotomontažo dejansko odstraniti, ampak seveda ne od tega potem prihajajo nagrade.

er bojda preučuje nekaj, kar je jasno že 200 tisoč let, vsaj iz afriške zibelke, namreč ko je izšel Homo sapiens, da v bistvu sta spola človeške vrste dva, moški in ženska, se pa strinjam, da je v letu 2032 seveda prav, da sta spola enakovredna, seveda pa v svojem biološkem smislu ne bosta nikoli enaka,

najprej še enkrat o čem govorim oz. razpravljamo danes. Prejšnja Vlada, ki jo je vodil gospod Janša je podvojila sredstva, ki jih lahko ljudje namenijo nevladnim organizacijam iz 0,5 na 1 % dohodnine, ker tega vsi ljudje ne izkoristijo, ostane kakšnih 20 do 30 % teh sredstev neizkoriščenih, deli jih neka komisija na MJU, preko takih razpisov kot je bil ta inkriminirani, zaradi katerega je odstopila ministrica svobode Sanja Ajanović Hovnik, in zaradi tega predlagamo, da se to več ne dogaja, da gredo ta sredstva za dober namen v naslednjih petih letih za namen obnove po poplavah. Zdaj, Sajovic, Borut, seveda ni presenetil, v svojem znanem manipulativnem smislu je povedal marsikaj kar ne drži. najbolj, največjih cvetk je bila ta, da je govoril o tem, da ste poslali sporočilo slovenskim društvom, da ste njihova Vlada. Ne, kolega Sajovic, 14. 3., na to vas je opozoril z vašim citatom, kolega Mahnič, 14. 3. letos, ko ste se srečali na monitoringu združenja nevladnih organizacij v okviru te iniciative Glas ljudstva ste dejali, citiram, »Vidim, da smo vaša vlada, da delimo iste vrednote, in da smo sodelavci in zavezniki še naprej.« S tem gospodom ste sodelavci in zavezniki, z Jašo Jenullom in s to platformo, če želite, ki združuje nekaj deset organizacij, kateri ste v času vaše vladavine dodelili 18 milijonov 700 tisoč evrov sredstev in med temi vašimi, temi ki ste njihova vlada, ni skoraj nobene med temi 6 tisoč 713 organizacijami, društvi, itn., ki jim ljudje namenjajo 1 % dohodnine. Potem je kolega Sajovic dejal, da gasilcem izpolnjujete zavezo, ki ste jim jo dali lani med požarom na Krasu, danes je pristalo letalo Spartan. Kdaj že, če uporabim vašo intonacijo, kolega Sajovic, je bila ta pogodba za Spartana podpisana? 17. novembra 2021. Katera vlada je že bila takrat? In takrat je bilo že napovedano, da bo Spartan v Sloveniji pristal v decembru. Pa, da ne nadaljujem, zaradi tega, ker mislim, da se mora gospod Sajovic enkrat pogledati v ogledalo in se poslušati kaj govori, ker jaz mislim, da da mu marsikdo že v tej dvorani, izven nje pa sploh več ne verjame. Zdaj glede tega, komu so ta sredstva enega odstotka dohodnine lahko namenjena, zakon je jasen in določa, da poleg društvom, različnim civilno-družbenim organizacijam, seveda tudi političnim strankam, tudi političnim strankam in en odstotek ljudje seveda namenjajo v največjem deležu tisti politični stranki, ki ji najbolj zaupajo, in Slovenska demokratska stranka je v tem primeru na 21. mestu, Socialni demokrati so na 42. mestu med 6 tisoč 713. upravičenci, ki dobijo ta sredstva, enega odstotka dohodnine. Gibanja Svoboda ne najdem. Ne najdem. Mogoče kje na koncu s par sto evri, ampak to tudi veliko govori o tem zaupanju ljudi v politične stranke in komu ljudje zaupajo, ampak to mimogrede. In še glede norveškega finančnega mehanizma 3 milijonov, leta 2019 plus pol milijona 500 tisoč evrov aneksa, ki ga je podpisal nekdanji poslanec Socialnih demokratov Marko Koprivc, zdaj namestnik ministra s CNVOS-jem, Tereza Novak, s CNVOS-jem je to podpisal z gospodom Forbicijem. Kdo je že, gospod Forbici? Gospod Forbici je, kaj… Nepolitičen, nevladni predstavnik civilne družbe kot predsednik Sveta RTV. Torej, in čemu so ta sredstva namenjena? To je glavni problem tudi ne tem, ki so na tem seznamu, ki jim ljudje namenjajo ta sredstva, ampak številnim drugim.

na tisto, ki nam odgovarja pa na tisto, ki nam ne odgovarja. Odgovarjajo nam gasilci, ne odgovarjajo nam pa nevladniki, ki so kritični in obtožujejo marsikdaj dejanja, ki se jih lahko upraviči, ampak če jih hočeš opravičiti, se moraš soočiti z njimi. Tudi mi smo deležni takih obtožb civilne družbe, ampak smo odgovorni in to sprejemamo in bomo tudi vnaprej sprejemali. Če samo pogledamo primer, sem član veteranske organizacije od konca vojne in če pogledamo tudi to, da ta družba, ki zastopa vrline, ki so bile izkazane v naši vojni, ni dovolj dobra in smo mogli organizirati se na tem, da smo ustvarili paraorganizacijo, ki zastopa drugačne vrline, ne tiste iste, s katerimi smo skupno nastopali. To se mi zdi skrajno zavržno. In tudi v včerajšnjem soočenju oziroma dveh predsednikov opozicijskih strank, nismo slišali o tej problematiki nič, pa smo danes tukaj priča temu, da je to zdaj glavni razdor družbe, ki jo je treba kultivirati in nekako disciplinirati. Zakaj se noben od predsednikov tega ni dotaknil, če je to tak problem? Zakaj se je govorilo o spravljivih, lepih stvareh? Zato, ker je to bolj všečno.

Hvala lepa. Tisto, kar je danes najbolj zanimivo se mi zdi to, kako ta stran dvorane ves čas nagovarja, ogovarja in kaže s prstom na to stran dvorane in govori, kaj mi želimo, kaj mi želimo spremeniti in kaj mi želimo drugače. Vi ste vložili zakon, vi ste ga vložili in vi želite ukiniti sklad za nevladne organizacije. In noter ste to napisali. Jaz ne vem, ali niste tega prebrali

To govorite, potem pa naštevate, točno naštevate določene tiste, ki so vam všeč in tiste, ki vam niso. Torej, kaj je v resnici rdeča nit tega? Niti slučajno ni rdeča nit tega to, da boste v letih od 2024 do 2028 ta denar iz Sklada za nevladne organizacije namenili v Sklad za poplave, za katerega že dva meseca vpijete, da je itak preveč denarja, da je na previsoko vrednost ocenjena škoda. Mimogrede, že to dvoje ne gre skupaj, kajne? Najprej pravite, je škoda previsoka, zdaj bi pa denar še dodajal. In druga stvar, po letu 2028 vi ta sklad ukinjate. In to je v resnici vaš namen. Poplave so samo izgovor In to je v bistvu tisto kar poslušam jaz v tej hiši že deset let in nisem sploh rabila danes poslušati vaših razprav, ki so že 10 let iste. Najprej migranti, migranti, ves čas, kadarkoli in potem na te migrante vržete nevladne organizacije, ki se z njimi ukvarjajo in samo to počnejo, samo z migranti se ukvarjajo po vašem in samo za to jih imamo,

in ves čas napeljuje samo na to, da obstaja belo in črno, mi in oni. Mi smo mi in smo proti onim. Danes smo cel dan to poslušali. In potem seveda tudi poveste kdo je za vas mi in kdo je za vas oni. In od 26 tisoč nevladnih organizacij izpostavite eno pri kateri se vsi strinjamo, ni štimalo in moralo bi biti. Moralo bi biti transparentno, moralo bi biti dokazljivo, moralo bi biti, ampak zaradi te ene očrnite tudi vse ostale in mimogrede 12 tisoč delovnih mest je v teh nevladnih organizacijah, 12 tisoč in to je vam vseeno za vse. Med temi so, ne vem, humanitarna društva. Društvo delovnih invalidov Celje je izjemno aktivno društvo, enostavno pomagam, je izjemno aktivno, Zavod Varna pot, Heroji furajo v pižamah na primer, to so te nevladne organizacije, ki jih vi želite ukiniti.

v tem členu spremembe drugega odstavka 28. člena piše, viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij so evropska sredstva, donacija druga sredstva, črta pa se alineja, ki govori, da so viri financiranja Sklada za razvoj nevladnih organizacij, sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci ne namenjajo v okviru enega odstotka, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo poslanka pa je govorila o tem, da s tem zakonom se nek sklad ukinja in govorimo seveda o tem, da ta sredstva gredo v prvih štirih letih za namen obnove, potem pa ostane v proračunu tako kot je bil namen tega zakona. Tako da zna biti, da je prišlo do kake administrativne napake ali pa je mogoče kakšen dež bil ponovno na delu kozmični in ima poslanka drugačno gradivo kot ga imam jaz in bi prosil, da se to preveri, ker razpravlja o nečem, česar mi vložili nismo. Hvala. To je bila, spoštovani kolega Černač, zelo očitna zloraba postopkovnega predloga, ki ste jo izrabili zato, da ste replicirali gospe Janji Sluga, ker veste, da ni replike o delitvi časa, tako da seveda zavračam. Izvolite, gospod Aleksander Prosen Kralj, prav tako imate postopkovno? ne ravno na to, ta problem sem želel opozoriti, da že nemudoma, ko vidimo kam stvar pelje in nam jemlje čas, da ustavite takšne ne postopkovne predloge, kajti s takim se vsak dan srečujemo in to ne pelje nikamor

en lep dober večer vsem skupaj! Da še malo tako orišem vso stvar, ki smo jo danes deležni pri tem zakonu. V glavnem, popolnoma jasno je, iz letala se vidi, da tukaj živimo, oz. da da tukaj govorimo o vzporednem svetu. Nekdo pač enostavno noče in noče in noče razumeti, kaj je sploh definicija nevladnih organizacij. Problem je / nerazumljivo/ seveda skozi debate ugotavljamo, da nevladne organizacije načrtujejo tudi državne udare ipd. Si ne predstavljam, da bi Karitas kadarkoli to izvedela, ampak ja, to pač pol saj slišimo zgodbe tovariša Grimsa, bom rekel tako grozne pripovedke, mogoče pa se samo z njim, v eni stvari sem danes strinjal in sicer to, ko je omenjal SDS v navezavi z gradnjo, ja kadar vzamem jaz vrtalno kladivo SDS, takrat se res počutim, da nekaj delam, drugače pa SDS je stranka, čisto vse drugo, kakor pa gradnja. Jaz bi mogoče v izogib temu, kar tudi mislim, da danes so gledalci jasno videli, ne bi se mogel strinjati s poslanko Janjo Sluga, s Terezo Novak, kaj so danes že vse povedali in dejansko to drži, ampak bom pa vseeno navedel, da nevladne organizacije so temeljno tkivo naše civilne družbe in so ključnega pomena za razvoj in dobrobit te naše skupnosti. Problem pa nastane takrat, **58. TRAK (VI) 19.30** (nadaljevanje) kakor smo že slišali, da nekatere nevladne organizacije so tiste ta prave, nekatere so pa tiste, ki niso prave. In zakaj niso prave? Zato, ker nevladne organizacije opozarjajo in se zavzemajo k transparentnosti in k odgovornemu družbenemu sistemu. V svojem delovanju spodbujajo odprtost in preglednost, ki prispeva k zmanjšanju korupcije in zlorab oblasti, kot neodvisne in samostojne entitete pa lahko kritično oblikujejo delovanje vladnih institucij ter opozarjajo na morebitne nepravilnosti, kar je pa temeljnega pomena ohranjanja demokratičnih vrednot. V glavnem vse kar je demokratično in vse kar se bori proti nepravilnostim, to vse, draga opozicija, vas moti. kamorkoli in kadarkoli se poseže v nevladne organizacije, v njihovo strukturo ali je to financiranje ali je karkoli ali jim omogočiti oziroma onemogočiti delovanje, to so vse vaše vaše male zmage. In vi z nevladnimi organizacijami, vi ne mi, vi pa to bitko že dlje časa bijete. Očitate nam, da so nam oni tisti, ki so nam pripomogli priti na oblast, ravno nevladne organizacije. Pa dajte se že enkrat zavedati, da to gre za civilno družbo, da to gre za združenja, da njim ja, mogoče pa lahko tudi rečem, ja, so bili tisti, ki so opozarjali v kakšni diktaturi smo prej živeli. in glejte tole pisano družbo zdaj na tej strani, to je to. To je to kar vas moti. In današnji zakon, ki je na mizi, je bila za vas ena mala zmaga v vojni proti nevladnikom.

Lep pozdrav. V bistvu bom tako povedala, meni se pravzaprav niti ne da prerekati zaradi tega, ker je čisto brez veze, ker to, kar smo danes poslušali, je tako abotno iz te strani, da pravzaprav niti ne zasluži nekega komentarja. Vse tisto, kar pa je bistvenega, ste pa itak že moji kolegi vse povedali. Nevladne organizacije, ja, seveda, zdaj jih delimo na bolj ali manj pomembne, na leve in desne, bolj ali manj všečne, naše in vaše, pa Nika Kovač in Jaša Jenull. Pozdravljena oba. Jaz oba dva zelo spoštujem, pač trudita se vsak na svoj način, vsak pač svojo nevladno organizacijo pač, kakorkoli že, zavzemata se za vrednote v katere verjameta in je to vsega spoštovanja vredno. Danes sem slišala še, ko sem predsedovala seji od enega poslanca, da so ti nevladniki, ki mu ne pašejo, prisesani na državne jasli in izvajajo performans. In jaz sem pogledala njega in sem se vprašala, kaj pravzaprav počne on. Prisesan je na državne jasli in izvaja performans, in to veliko bolj smešnega in veliko bolj neumnega, kot ti dotični ljudje, ki mu pač gredo v nos. Pa ga ne bom imenovala, ker ga zdaj ni noter, drugače bi ga. Druga stvar, ki jo bom še omenila in bi res, mislim, da bi rada tukaj dala piko na i, ker mislim, da se sploh nimamo več kaj pogovarjati, ko bom to povedala. Gospod Grims, ki ga zdajle ni, pa ki mu zelo rada kaj povem, je rekel, razlika med SDS in Svobodo, by the way oziroma mimogrede, jaz nisem vedela, da se zdaj reče SDS. Mi smo skozi govorili SDS, a zdaj je SDS. Razlika med SDS in Svobodo je, moje mnenje, v času vlade SDS je bil podeljen status organizacije v javnem interesu rumenim jopičem, rumenim jopičem. Veste kdo so Rumeni jopiči? In kaj je ideologija njihova? Neonacizem. Neonacizem. Ali je treba še kaj več povedati? Neonacizem. To je pa meja, ki je noben migrant ne bo prestopil.

glavni problem opozicije. Slišali smo, da v bistvu ne razumejo kaj sploh nevladniki so, da ne razumejo, da obstajajo nevladniki, ki opravljajo javne storitve in pa da obstajajo nevladniki, ki so izvajajo zagovorništvo. Ampak mislim, da je ključni problem ravno to, da ne razumejo v opoziciji, kaj je zagovorništvo, kaj je smisel zagovorništva. Mi kot privilegirana bela katoliška patriarhalna družba imamo privilegij, da se sploh lahko gremo zagovorništvo. To je katarza za nas. In namen zagovorništva je, da privilegirana bela katoliška patriarhalna družba zagovarja pravice tistih, tistih, ki so mariginalizirani. Da zagovarja pravice okolja, ki ga zlorabljamo s kapitalizmom in vsega tega, kar vi ne razumete, označite za levičarsko in vzpostavljate svoj vzporedni sistem nevladnih organizacij, kot je bilo omenjeno Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot. In sedaj vas vprašam, zakaj vas je tako strah, da bodo ogrožene vaše tradicionalne vrednote? Saj imate vso pravico, da si najdete recimo moški kolegi na desni, da si najdete ženo, ki bo z veseljem kuhala za vas za štedilnikom, da ji prepoveste pravico do splava, saj imate vso pravico, da jo prepričate, da je življenje sveto, in da Ustava ne varuje recimo pravice do splava. Vsega tega kar ne razumete, želite ukiniti, tega kar ne morete kontrolirati, želite uničiti, tako ste uničevali javne medije predrzno je pa to, da ste danes zlorabili občutljivo temo poplav zato, da bi obračunali samo z določeno sekcijo nevladnih organizacij, ki jih ne razumete. In sama vašega predloga ne bom podprla ravno zaradi tega, ker sama razumem, da določenih družbenih pojavov, določenih družbenih skupin ne razumem, in zato se ne bom nikoli postavila v pozicijo, da bom odločala o tem, katere so tiste družbene teme, ki rabijo našo pozornost, ki rabijo pozornost države. Za to imamo ministrstva in strokovne komisije, ki o tem odločajo zato nimamo stranke SDS, oz. SDS, kadar očitno zbira donacije iz dohodnin, ampak imamo za to stroko. In nikoli več si ne želim, da se tukaj v tem parlamentu mi poslanci postavljamo v vlogo nekega vsemogočnega boga, ki ve kaj je prava nevladna organizacija in kaj ni.

skladu. Sorodnica je zbolela za redko obliko malignega tumorja, po operaciji je postala gibalno ovirana, z oslabljenim imunskim sistemom in popolnoma odvisna od tuje pomoči. Po zaključenih bolnišničnih zdravljenjih in rehabilitaciji sva želeli, da okreva doma. Ker je živela sama, je bila organizacija bivanja v domačem okolju precej zapletena. Kljub pomoči strokovnih služb, sorodnikov in prijateljev, bi vsak dan še vedno morala prebiti preveč časa sama. Za prostovoljce Slovenske filantropije sem izvedela na Onkološkem inštitutu, kjer sem srečala gospo, ki je pomagala bolniku pri organizaciji pregledov. Predlagala mi je, naj se oglasim na organizaciji in prosim za pomoč. Na sestanku s koordinatorko sem opisala bolničino stanje ter prosila za pomoč, ter njene potrebe in želje. Že dva tedna po objavi prostovoljskega oglasa se je prijavila prijazna in energična gospa z dolgoletnimi izkušnjami dela s paraplegiki ter lastno izkušnjo zdravljenja tumorja. Pred prvim obiskom bolnice sva se srečali in izmenjali naše želje ter njene zmožnosti. Spoznavni obisk na domu je bil uspešen in dogovorili smo se, da bo bolnici

Včasih je odšla v zdravstveni dom po recepte ali iz lekarne prinesla zdravila. Bila je neizčrpen vir predlogov in sugestij za vsakovrstne izboljšave in odlična pripovedovalka ter posrednica dogajanja zunaj bolniškega okolja. Njeni obiski so nas razbremenili skrbi za počutje bolnice med našo odsotnostjo in nam omogočili razmeroma normalno delovanje, saj smo vedeli, da je bolnica v dobrih rokah. Take organizacije lahko kandidirajo na Skladu za razvoj nevladnih organizacij. Se vam zdi to nepotrebno, nepomembno in brez dodane vrednosti?

Ministrstvu za zdravje, ne vem, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in tako naprej. Skratka ne zavajajmo. Bi pa nekaj povedala. Ob sprejemanju Zakona za obnovo in razvoj po poplavah vam ni bilo težko obdavčiti gospodarstvo. Tam ni zaposlenih 12 tisoč ljudi, kot smo prej slišali, da jih je nekje v, med nevladnimi organizacijami, tam dela več 100 tisoč ljudi. Ampak, zato vam ni bilo težko, brez težav ste jih obdavčili za 3 %. Danes, ko pa je na mizi predlog Slovenske demokratske stranke, da se v tem istem obdobju sredstva, ki jih ljudje ne namenijo nikomur, pa bi jih lahko, namenili temu Skladu za obnovo in razvoj, ste pa proti. Se pravi, udarimo gospodarstvo, tukaj, ko pa je možnost prav enaka in ljudje niso prepoznali dodane vrednosti, pa menite, da je vse narobe in obračunavate z vsem počez in povprek, ne vem, še do neonacizma smo prišli. Meni gredo lasje pokonci, zato, ker je bila moja družina žrtev nacizma in, ko nekdo izkorišča to in želi nekako prikazovati na neko drugo polje, se mi zdi skrajno neodgovorno in v vsem tem, a veste, me čudi to, da vi ne zaupate državljankam in državljanom. od koga ste vi izvoljeni? Od ljudi. Ampak pri tem zakonu ne zaupate ljudem, kajti ljudje in Slovenci in Slovenke, verjemite, zelo dobro prepoznajo dodano vrednost. Kadar je kaj v državi narobe, težko, se zgodi kakšna nesreča, takoj pomagajo in tudi pri nevladnih organizacijah imajo vso možnost, da namenijo ne samo 0,5 %, kar je veljalo pri levih vladah, ampak 1 % za delo v nevladnih organizacijah in ni važno, ali je Janull ali je to Nika Kovač, o kateri danes kar naprej govorite ali so to, ne vem, nekdo drug, Karitas, in tako naprej, vsi imajo možnost, ampak ne siliti ljudi.

da je ravno nevladni sektor humus za korupcijo, pa še ministrica je za to odletela. Humus za korupcijo in vi to podpirate in vi to podpirate. Dajmo pustiti ljudem, da namenijo in vidijo vrednost v tistih nevladnih organizacijah, ki menijo, da so dodana vrednost in ne kar vsem počez.

Jaz moram reči, spoštovane kolegice in kolegi, da danes očitno res ni bil vaš dan. Predlagali ste zakon, ki ga niti sami ne podpirate. Celo popoldne so vaše klopi prazne. Poglejte, koliko kolegic in kolegov iz Svobode, ki verjamemo v dobro delo nevladnega sektorja, ki verjamejo v dobro delo društev, ki verjamemo v to, kaj vse so dobrega storili pa spremljamo in jih ščitimo in si želimo, da jim sredstva ostanejo. Pojdimo še enkrat po vrsti kaj vse dobrega lahko pričakujemo od nevladnih organizacij, ne, kaj pričakujemo, kaj smo že dobili. Te nevladne organizacije, ki ste jih danes izpostavili in dali na tapeto opravljajo delo, ki ga državne ustanove ne zmorejo ali pa nočejo. Če bi prostovoljne ure finančno ovrednotili bi se številka vrednotenja na koncu ustavila pri več kot 100 milijonov evrov neplačanega dela in če bi vse to obračunali tržno marsikatere storitve in pomoč, ki so jih danes deležne najranljivejše skupine, ki jim je to na voljo, bi bil ta znesek še višji. Tako kot prostovoljni gasilci potrebujejo gasilske domove, gasilska vozila in opremo ter izobraževanje in usposabljanja tako tudi nevladne prostovoljske organizacije potrebujejo institucionalno ogrodje, profesionalno jedro izobraževanja, usposabljanja, pogoje za delo. Pri govorjenju o silnih milijonih več kot 500 milijonih evrov javnih sredstev, ki naj bi jih dobivali nevladne organizacije je treba jasno in glasno še enkrat povedati, da gre za organizacije, ki skrbijo za osebno asistenco, da gre za organizacije, ki pomagajo invalidom, da sta v tej skupini Rdeči križ in Karitas, da gre za izobraževalne ustanove, kot so Zavod svetega Stanislava in svetega Frančiška, Zavod Antona Martina Slomška, Valdorfska šola, Nova univerza, Univerza v Novem mestu itn. Da gre za pomembne nacionalne športne organizacije, kot so Olimpijski komite, Smučarska zveza, Nogometna zveza Slovenije, Košarkarska zveza itn. Več kot jasno je, da tista vaša trditev, ki ste jo navedli v uvodu in pa v obrazložitvi, da pri številnih nevladnih organizacijah ni dodane vrednosti, torej ne drži. Da zaključimo slabega zakona, ki zmanjšuje sredstva za društva, za nevladne organizacije nocoj očitno ne bomo podprli. Večkrat je bilo danes tudi izpostavljeno vprašanje kakšna je razlika med koalicijo in opozicijo. To razliko bomo videli in začutili na koncu, ko točko zaključimo z glasovanjem.

ne to ali morda smo vzdržani pred določenim zakonom, ne odloča o tem kdo je v dvorani in kdo ne. Kajti če bi šli tako daleč, potem lahko rečemo, da je v tej koaliciji samo še Svoboda. Vaš postopkovni predlog seveda zavračam, ker mislim, da gre tudi za obliko replike namesto postopkovnega predloga in ker o delitvi časa ni možno replicirati pride do izrabe postopkovnih predlogov. Besedo ima kolega Andrej Kos, izvolite. Hvala za besedo. Torej še enkrat na koncu. Torej, SDS ne ukinja nobenega sklada, SDS ne ukinja financiranje nevladnih organizacij, ampak samo predlaga, da se iz dela, ki ga pač državljani in državljanke ne namenijo, torej ta procent dohodnine in gre v Sklad za nevladne organizacije nameni za popoplavno obnovo oz. gre kasneje v

kar dejansko znaša napram, torej gre za torej 3 % vrednosti, da država nameni 300 milijonov evrov za delovanje nevladnih organizacij

in dejansko, ko govorite o teh denarjih, podprli ste pa torej obdavčitev gospodarstva, ker v petih letih znaša 1 milijardo evrov. In koliko je v gospodarstvu zaposlenih in kaj pomeni gospodarstvo za državo in kaj pomeni določene organizacije, halo, to ni primerjave. In da je torej problem financiranja nevladnih organizacij dejansko naše in vaše, nismo krivi mi, ampak ste krivi vi. To je bila vaša bivša ministrica. Ona je z razpisom naredila tako, da je torej financirala s 300 tisoč evri nevladno organizacijo, ki preučuje spole, ni pa namenila sredstev, torej pri treh razpisih Društvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ni namenila tega denarja, namenila je pa torej Inštitutu za preučevanje spolov 300 tisoč evrov. Torej, to je bila afera in zaradi tega je morala zapustiti stolček. To je bilo v javnosti povedano in dejansko ne gre za to, in še ponovno, ne v ta sistem vnašati oz. govoriti kako se zdaj ukinja denar, torej dejansko gasilcem, itd., kajti v tem razpisu dejansko ni nobenega, kot sem prej omenil, nobene univerze, nobenih nevladnih organizacij, ki dejansko res ne vem kaj prinašajo in dejansko tudi k solidarnosti in donacijam poziva tudi nenazadnje vaš finančni minister, ki govori, da je sredstev premalo in dejansko še znova povem, da dejansko je SDS torej tudi v prejšnji vladi dokazal, da mu je še malo mar za nevladne organizacije, ker je povečal odstotek iz 0,5 na 1 %. Torej, to je tisto in dejansko od tega odstotka dobijo pa vse nevladne organizacije lahko, ne samo teh 30 izbranih, ki se prijavi na razpis, ki je pač njim prilagojen, ker dejansko, tako kot je bilo povedano, da se pač organizacije, ki pač nimajo zaposlenih, zelo težko prijavljajo na te razpise in to so te organizacije. To so / nerazumljivo/ organizacije v državi, ki prinašajo nekaj, tudi za razvoj podeželja, itd. To so organizacije, ki dejansko delujejo na prostovoljstvu, na humanosti, itd., ker za to ne rabijo zaposlenih in nimajo plačila. Kot sem že povedal, torej Gasilska zveza Slovenije je nas gor par ljudi zaposlenih, pa je 160 tisoč ljudi noter vključenih.

torej tistim organizacijam za katere menite, da so vam blizu, za katero imate namen, da torej dajo neko dodano vrednost družbi, katerikoli je to, naj bo to levi ali desni, katerikoli, kajti ta denar, ki ga ne namenite, ne ostane vam, ampak dejansko gre nevladnim organizacije, ki so pa bližje nekaterim HOT:** Hvala lepa. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali ob 20.05. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 58. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 20.05. Hvala lepa. Vidim, da je strinjanje v dvorani.

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogu odločitve. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - prva obravnava Predloga zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: "Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah je primeren za nadaljnjo obravnavo." Glasujemo.

(Za je glasovalo 24.) (Proti 46.) Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 58. izredno sejo Državnega zbora. Hvala lepa. Hvala